Vabandust! Katkestan kohaloleku kontrolli. Õnne Pillakul on äkki probleem registreerimisega? Jah. Nii palju kolleegidele infoks, et sellest oli ka kantseleis juttu, et tõepoolest, need registreerimiskaardid ei tööta enam väga korrektselt, aga kantseleil on vähemalt plaan selle aasta lõpul need välja vahetada ehk saada need töökindlamaks, kui nad siiamaani on olnud. Nii et vabandame selle eest. (Hääled saalist.) Jaa, isegi seda võiks teha, aga seda volitust ei ole ei kantseleil ega juhatusel. et seal akna all töötavad need puldid palju paremini kui siin. Ma igaks juhuks küsin, et ega Õnne Pillak ei pahanda, et ta nüüd on sunnitud istuma mitte oma tavapärasel kohal. (Õnne Pillak vastab saalist.)No nii, head kolleegid, vabandan selle tehnilise sekelduse pärast! Aga nüüd kohaloleku kontroll, palun!

registreerus 70 Riigikogu liiget, puudub 31. Ja nüüd, head kolleegid, on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Annely Akkermann, palun! Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon esitab Riigikogu otsuse "Riigikogu liikmest Eesti Panga Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" eelnõu. Riigikogus on eelnõu menetlemisel esitaja esindaja Jaak Aab. Aitäh!

Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Nagu me teame, Kliimaministeerium on avalikkusele teada andnud, et lennuettevõte Nordica plaanitakse maha Ministeeriumi asekantsler on öelnud, et vähemalt ühe ostmisest huvitatud ettevõtjaga plaanitakse jaanuariks tehingus esialgsele kokkuleppele jõuda. Selle protsessiga paralleelselt on Nordicas käimas erikontroll, mis peaks selgitama, mis seal valesti läks, mida valesti tehti ja kas oli olulisi juhtimisvigu. Nüüd, nii ajakirjanduse vahendusel kui ka majanduskomisjoni istungil juba enne jõule andis Sander Salmu, kes on Kliimaministeeriumi asekantsler, teada, et vaheraport on juba valminud. Ja samal komisjoni istungil tõstatus teema, et majanduskomisjoni liikmed ja Riigikogu liikmed laiemalt võiks saada selle raportiga tutvuda. Lubati tegeleda ja uue aasta alguses see päevakorda võtta. Käesoleva aasta 15. jaanuari istungil ma palusin ka protokollida

annan ma üle pöördumise Riigikogu juhatuse poole, et antaks selge suunis, et me saaksime selle raportiga tutvuda. Lõpetuseks ma vabandan esimehe ees ja ütlen, et see ei ole otseselt ei arupärimine ega eelnõu, aga

maksustaks pangandussektorit. Meil on olukord, kus intressid on Skandinaaviaga võrreldes oluliselt kõrgemad, samas on klientide maksudistsipliin üsna hea.

tavainimesi automaksu või käibemaksu tõusu kaudu on tänases olukorras väga lühinägelik. Annan selle otsuse eelnõu üle ja loodame, et see teema areneb positiivses suunas. Aitäh! Nii, head kolleegid, olen Riigikogu juhatuse nimel võtnud vastu kaks otsuse eelnõu. Mis puudutab pöördumist, siis seda ma ei saa lugeda vastuvõetuks. Küll aga Riigikogu Kantselei on nii lahke, et ta siiski selle registreerib, aga selle üleandmiseks ei olnud see aeg ega koht õige. Nii et seda ma ei saa vastu võtta. Mina selle tagastan, kuid, kordan veel, kantselei siiski selle registreerib.

väliskomisjonis.Väliskomisjoni 15. jaanuari istungil arutati Eesti Reformierakonna fraktsiooni ettepanekut arvata Hanah Lahe ENPA delegatsiooni koosseisust välja kuni selle aasta kevadistungjärgu lõpuni. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon esitas ettepaneku nimetada delegatsiooni koosseisu Reili Rand. Isamaa fraktsiooni ettepanek on nimetada delegatsiooni koosseisu Tõnis Lukas. Komisjon toetas nimetatud ettepanekuid.Nüüd

Eelmise aasta kevadel moodustati Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsioon, viieliikmelisena, ja sealt puudus Isamaa fraktsiooni esindaja. Isamaa fraktsioon on teinud ettepaneku määrata delegatsiooni asendusliikmeks Tõnis Lukas. Sel aastal kandideerib Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee peasekretäri kohale Indrek Saar. Indrek Saar. Oluline on, et Eesti [esindus] oleks olemas igas assamblee fraktsioonis, ja hetkel ongi katmata suurim, sotsiaaldemokraatide fraktsioon. Nii et Hanah Lahe asemel saaks delegatsiooni asendusliikmeks Reili Rand.

Väliskomisjon esitas Riigikogu otsuse eelnõu Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamiseks 15. jaanuaril. Muudatusettepanekute tähtajaks määrati 19. jaanuar, selleks ajaks eelnõu kohta ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud. Väliskomisjoni konsensuslik otsus oli võtta otsuse eelnõu esimeseks lugemiseks Riigikogu täiskogu tänase ehk 24. jaanuari istungi päevakorda ning viia läbi eelnõu lõpphääletus. Aitäh! Aitäh! Enne kui ma annan võimaluse küsimusteks, üks täpsustus siiski, et Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal väga tugev taganttuul, aga ta ei ole veel ikkagi kõige suurem fraktsioon Riigikogus. Selline ebatäpsus lipsas sellest ettekandest läbi. Mõned kolleegid võib-olla on solvunud selle peale, nii et selline parandus on tehtud.Aga nüüd, head kolleegid, on võimalus küsimuseks – igaühel üks küsimus, kui on. Küsimusi ei ole. Suur tänu ettekandjale! Avan läbirääkimised. Läbirääkimised on fraktsioonidele. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 360 OE lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama.

Head kolleegid! Panen lõpphääletusele väliskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" eelnõu 360. Palun võtta seisukoht ja hääletada.

ettepaneku poolt oli 71 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid 0. Eelnõu 360 on otsusena vastu võetud. Tanel Kiik, küsimus istungi juhatajale.

Vabandan sel juhul, kui see ei olnud viide Riigikogu fraktsioonidele ja nende suurusele. Siis ma vabandan oma märkuse pärast. Mart Helme, palun! Jaa, ma pean korrigeerima. Te ütlesite, et erapooletuid 0. Erapooletuid oli 1. Mina olin erapooletu ja see oli ka tabloo peal näha. Ja ma ütlen ka, miks ma erapooletu olin. Ma ei taha Eesti delegatsiooni vastu kuidagi hääletada, aga samas ma ei taha toetada Indrek Saare kandidatuuri. Nii et ma olin erapooletu. Väga vabandan, kui ma ütlesin, et erapooletuid on 0. Kordan veel hääletuse tulemused üle: poolt 71, vastu 0 ja erapooletuid 1. Väga vabandan, kui ma eksisin, aga selle võrra olete saanud rohkem tähelepanu, hea kolleeg. Ja saite ka öelda oma põhjenduse. Ja nüüd viimane küsimus istungi juhatajale, Kalle Grünthal, ja siis läheme edasi. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Mul on lihtsalt sihukene

justiitsministri ülevaade "Õigusloomepoliitika põhialuste aastani 2030" täitmise kohta 2022. aastal. Ettekandja on justiitsminister Kalle Laanet.

2020. aastal kiideti Riigikogu otsusega heaks "Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030", millega leppisid valitsus ja Riigikogu ühiselt kokku põhimõtetes ja arengusuundades, millest lähtutakse õigusloomepoliitika elluviimisel. Igal aastal esitab Vabariigi Valitsus Riigikogule ettekande hea õigusloome põhimõtete rakendamisest.Seaduse muutmise vajadus võib tuleneda erinevatest allikatest. Seekordses õiguspoliitika arengusuundade ülevaates võtsimegi vaatluse alla, millised olid need probleemid ja küsimused, mis tingisid 2022. aastal seaduste muutmise vajaduse ning milliseid järeldusi saame nüüd tagantjärele teha.

Eelmisel aastal oli Riigikogus ääretult tihe töögraafik ja sellest tulenevalt me vaatame selle üle käesoleval aastal. Aga kohe-kohe tuleme ka 2023. aasta ülevaatega teie ette.Ligikaudu kolmandik valitsuses ette valmistatud seaduseelnõudest pärinesid Euroopa Liidu õigusest ehk tegemist oli direktiivi ülevõtmise või määruse rakendamisega. Umbes kaks kolmandikku eelnõudest tulenesid aga riigisisesest vajadusest. Näiteks eelnõud, mis olid suunatud konkreetse valdkonna arendamisele, poliitiliste prioriteetide elluviimisele, kiireloomuliste küsimuste lahendamisele või tulenesid väliskeskkonna ootamatutest muutustest. Kõik need õiguslikku sekkumist tingivad tegurid võivad aja jooksul muutuda, kuid protsess, kuidas seadusemuudatusi ette valmistatakse, peab olema ettenähtav ja stabiilne. Seeläbi tagame õigusriigi toimimise ning ettevõtjate, huvirühmade ja avalikkuse usalduse valitsuse tegevuse suhtes. Viimased aastad on näidanud, et õigusloome protsess saab olla paindlik, kui seda nõuavad väliskeskkonna ootamatud muutused, olgu

Euroopa Liidu õiguse rakendamist. Euroopa Liidu õigusloomes osalemine, sealhulgas Eesti seisukohtade kujundamine, ning hilisem õigusloome protsess on olemuslikult seotud. Kui praegu on need poliitika kujundamise protsessid pigem eraldiseisvad, siis näeme, et õigusloomes on olemas vahendid, kuidas otsustusprotsessi kui terviku läbipaistvust suurendada. Huvirühmadele ja avalikkusele peab olema jälgitav, kuidas on seadusemuudatused kujunenud ning millised olid Eesti seisukohad Euroopa Liidu õigusaktide menetlemisel. Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel on mitmeid aspekte, millele soovime rohkem tähelepanu pöörata. Näiteks võib olla seaduseelnõule eelnev väljatöötamiskavatsus vajalik ka Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel, kuigi hea õigusloome ja normitehnika [eeskiri] näeb selleks puhuks ette erandi. Lisaks ei tohi direktiivi üle võtvas eelnõus üldjuhul käsitleda küsimusi, mis ei ole seotud direktiivi reguleerimisalaga. Põhjendatud on see vähestel juhtudel ning ka siis tuleb seda eelnõu seletuskirjas selgelt väljendada ja selgitada. Sama põhimõte kehtib siis, kui direktiiv võetakse üle laiemalt kui minimaalselt vajalik. Kaalutlusruumi ja tehtud valikuid tuleb selgitada. Kõik need aspektid on valitsuse õigusloomekorralduses tähelepanu all. 2022. aastal esitati Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks 111 seaduseelnõu ja 18 väljatöötamiskavatsust. Aastat 2022 jääb õigusloomes iseloomustama Ukrainas alanud sõda, mis andis otseselt või kaudselt tõuke mitmeteks seadusemuudatusteks. See näitas, et pikaajaliste strateegiate ja põhjalikult analüüsitud muudatuste kõrval peab valitsus olema valmis lahendama ka ootamatuid õiguslikku reguleerimist vajavaid probleeme. Mitmed Ukraina sõjaga seotud eelnõud valmistati ette kiireloomulisena ja Justiitsministeeriumi hinnangul oli see ka põhjendatud. Jätkus ka tavapärane õigusloome. Enamik seaduseelnõusid olid ajendatud rakendamise käigus ilmnenud kitsaskohtadest kehtivas õiguses, valdkonna arendamise eesmärgist või digilahenduste kasutuselevõtust. Iga õigusliku algatuse lähtekoht on küsimus, miks konkreetne küsimus reguleerimist vajab, millist probleemi soovitakse lahendada ja mis eesmärki saavutada. Selge ja andmetele tuginev probleemipüstitus on kvaliteetse õigusloome lahutamatu osa. Õiguspoliitika ülevaates käsitletakse ka teemasid, mis puudutavad valitsuse õigusloomekorraldust ning arendusi, sealhulgas näiteks seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse rolli õigusloome protsessis, põhiseaduspärasuse ja mõju hindamist, õiguskeele küsimusi ning riigi koosloomekeskkonna arendamist. Õigusloome protsessi alguses on oluline roll seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusel, mis aitab tagada, et huvirühmad oleksid kaasatud varajases etapis ja lahenduste väljatöötamine toimuks avatult. Väljatöötamiskavatsuse koostamine enne seaduseelnõu juurde asumist on hea õigusloome eeldus ning sellest loobumine on põhjendatud vaid piiratud juhtudel. Väljatöötamiskavatsuse vorm peab olema paindlik, liigne maht ei tohi pärssida huvirühmade kaasamist ega tähendada ülemäärast koormust ministeeriumidele. Oluline tööriist, millele on hakatud õigusloomes järjest suuremat tähelepanu pöörama, on järelhindamine. Seaduse järelhindamine aitab tuvastada, kas ellu viidud seadusemuudatus saavutas soovitud eesmärgi. Lisaks muudab see õigusloome protsessi avatumaks, viies järelhindamise tulemused huvirühmade ja laiema avalikkuseni. Justiitsministeerium plaanib tõhustada järelhindamise süsteemi seiret, et seaduses kavandatud järelhindamiste arv suureneks. Aitäh! Olen valmis küsimustele vastama. Suur tänu, lugupeetud minister! Küsimuste aeg. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Aitäh! Austatud minister! Eile meil õiguskomisjonis oli väga hea arutelu samal teemal, ma tänan selle eest.

või mõjuanalüüsi. Tavaliselt seda põhjendatakse sellega, et eelnõuga on kiire, aga samas ei suudeta ära põhjendada, kus see kiireloomulisus on. Ja eksperdid toovad välja, et kiireloomulisust ei saa põhjendada sellega, et on vaja valitsusprogrammi ellu viia või et varem on jäetud midagi tegemata. See ei saa olla põhjus, miks ei tehta põhiseaduspärasuse analüüsi, väljatöötamiskavatsust või mõjuanalüüsi. Mul on küsimus. Teil on hästi oluline portfell, justiitsministri portfell, te saate tõmmata pidurit ükskõik mis eelnõule, kui see on millegagi vastuolus. Kas te kavatsete olla tulevikus kriitilisem nende eelnõude suhtes, mis rikuvad head õigusloome tava? Aitäh selle küsimuse eest! Tõesti, ka mina tänan eilse sisulise arutelu eest õiguskomisjonis. Kui me vaatame seda ekspertide arvamust, siis eksperdid annavadki ju arvamuse just sellest vaatest, mida peaks tegema paremini. Kui seal kõik oleks hästi, siis milleks me seda ekspertide arvamust üldse paluksime? Ka siiani on Justiitsministeerium olnud,

õigusloojate väljaõppes, hariduse andmisel nendele – väga täpselt ei teata, milliseid etappe tegelikult hea seadusloome, õigusloome endas kätkeb. Sellest tulenevalt

Paraku, kahjuks nende ülevõtmisega kaasnevad tegevused, mis ei ole Eestis üldse aktuaalsed ja millega Eestis ei tegeleta. Aga ometi me peame

Avage seda teemat. Kuidas seda probleemi ikkagi lahendada? Tõesti, see on tõsine asi, et me saame täiendavat halduskoormust, peame looma täiendavaid ametikohti tegevusteks, mis ei ole meil aktuaalsed ja vajalikud. Aeg, hea kolleeg! Hea Aivar, ma väga tänan selle teema tõstatuse eest! Eile käis Eestis lühiajalisel visiidil Saksa justiitsminister.

Aga suuruseid me ei saa võrrelda, ministeeriumit me ei saa võrrelda, eks. Me peame täpselt samasuguse hulga materjali läbi töötama, kui töötavad meie Saksa kolleegid. Sellest tulenevalt oli ka nende küsimus, kuidas meie oma väikesestaff'iga näeme seda tervikpilti paremini kui nemad.

ja kogu selle muutmise vajaduse vahel peaks olema olemas. See meie arvates võiks eeldada ka VTK ehk väljatöötamiskavatsuse

Kuidas on sinu seisukoht, kas selles võtmes on loota ka mingeid muutusi? Hea Mart, aitäh selle küsimuse eest! Ma isegi ei arva, et nad prügikastis on, aga jah, ega nad väga toetust ei saa. Ma olen ka pigem seda meelt, et kui on ikkagi sisulised ettepanekud, mis meie Eesti elu peaksid paremaks tegema, siis me võiksime seda poliitilist kultuuri – tegemist on ju tegelikult poliitilise kultuuriga – sinnapoole nügida, et kui on hea mõte ja probleemi lahendus, siis miks mitte seda

Minu küsimus seondub sellega, et mis mõtet on tegelikult neid ettekandeid siin igal aastal Riigikogus teha, mis mõtet on lasta ekspertidel hinnata hea õigusloome tava järgimist ja nii edasi, kui aastast aastasse korduvad ikka ja jälle samad probleemid. Ma lugesin ka seda ekspertarvamust ja siit küll ei nähtu, et oleks mingisugune märkimisväärne paranemine toimunud seonduvalt sellega, kas töötatakse välja väljatöötamiskavatsusi eelnõude puhul või kas lisatakse eelnõudesse ka põhiseaduslikkuse

seadus vastu. Ei olnud väljatöötamiskavatsust, ei olnud põhiseaduslikkuse analüüsi. Miks see nii läks? Ja kas te valitsuses ka seisite selle eest, et nii ei tohi teha? Aitäh, hea Varro, küsimuse eest! Ma alustaksin võib-olla natukene tagantpoolt, sellest, kas ja miks üldse tuua siia sellist [ülevaadet]. Ma arvan, et selle dokumendi kõige olulisem väärtus on selles, et nendest kitsaskohtadest räägitakse. Ma saan ka enda kogemusest rääkida. Selleks, et teie ette tulla, pidin mina samuti kõik selle läbi töötama, et aru saada, millest ma siia rääkima tulen. See tähendas seda, et ma juhtisin juba ministeeriumis sees

Aga kui me sellest ei räägi ja sellele tähelepanu ei juhi, siis me peame ütlema, et meil on lootus üldse kadunud. Ja seda ei tohi juhtuda. Me peame nendele asjadele järjest rohkem tähelepanu pöörama ja proovima neid jälgida. Jah, see ei toimu ka niimoodi, et justiitsminister piitsaga lajatab üle ministeeriumide ja ütleb: "Nüüd olgu

palun! Riina Solman, palun! Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud justiitsminister! Minu küsimus tõukub natuke Mart Maastiku küsitust. Miks te opositsiooni eelnõusid ei menetle? Me teame praegu, et Vene kodanikelt hääleõiguse äravõtmise küsimus tuleks kiirelt lahendada. Isamaa on juba korduvalt esitanud mitmeid eelnõusid mittekodanikelt valimisõiguse äravõtmiseks ja meie õiguslik hinnang ütleb, et selle vastuvõtmiseks ei ole vaja muuta põhiseadust. Nüüd teil on see eelnõu Justiitsministeeriumis ette valmistatud või vähemalt analüüs on olemas. Ehk nüüd siis kaalute opositsiooni parandusi

arutatud], kuidas seda muuta selliselt, millega võiks rahul olla nii õiguskantsler kui ka president, selleks et piirata tõesti Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõigust Eesti Vabariigis. Me teame ju ka seda – paljud, ma arvan, et enamik siin olijatest on pikaaegsed poliitikud –, et eriti valitsuskoalitsioonis olles otsitakse ju kompromissi selles vaates, et see otsus oleks tehtud koos. Väga tihti ei ole see otsus tõesti sajaprotsendiliselt koos – nagu automaksuga on, et ollakse teatud eriarvamustel –, aga nõustutakse selles, et koos saadetakse teatud eelnõu Riigikokku ja siin otsitakse laiemat kompromissi.

Mis puudutab avaliku teabe seadust, siis üha rohkem ja rohkem on meil küsimus, kuidas me suudame oma andmeid kasutada ja neid kaitsta. Ja sellest tulenevalt Andmekaitse Inspektsiooni roll kogu meie

Ma olen väga selgelt seda meelt, et riigi toimimise läbipaistvus tagab selle, et ei tehta mingeid selliseid otsuseid, mis võivad saada ühel hetkel ohuks meie suveräänsusele, meie iseseisvusele. See on hästi oluline. Mis puudutab konkreetselt avaliku teabe seaduse ettevalmistamist, siis me oleme saatnud välja VTK ehk väljatöötamiskavatsuse. Ma jään hetkel vastuse võlgu, kas me oleme saanud tagasisidet kõikidelt ministeeriumidelt või mitte.

valitsuse liikmetele loomulikult kättesaadav, aga Riigikogu liikmetele mitte. Me oleme põrkunud selle probleemi vastu korduvalt ja korduvalt. Jah, ma loodan, et kui me jõuame selle avaliku teabe seadusega nii kaugele, et mingi eelnõu on ettevalmistamisel, siis kindlasti tuleks vaadata, kuidas oleks võimalik seda muuta. palun! Rene Kokk, palun! Tänan, hea aseesimees! Lugupeetud minister! Me räägime siin õigusloomest ja siin on täna juba kõlanud ka, et tihtipeale, ütleme, valdavalt on see asi nii, et kui opositsiooni poolt tuleb mõni eelnõu mõne seaduse muutmiseks, siis selline formaalne vastus on, et jaa, et väga hea, aga valitsus juba tegeleb sellega, see on meil töös, kohe-kohe tulemas. Aga sinna see asi jälle jääb. Kas teil keegi valitsuses peab ka nimekirja selle üle, kui palju ripakil on neid asju, mille peale vastatakse alati, et kohe-kohe valitsus tegeleb ja kohe-kohe seadus tuleb? Kas ei oleks aeg sealmaal, et võiks ka opositsiooni eelnõusid mõistlikult menetleda ja parandada neid lugemiste käigus, mitte lükata neid kohe kraavi vastusega, et valitsus juba tegeleb ja küll me tuleme sellega varem või hiljem? See on tegelikult ju ainult protsessi surmamiseks antud vastus. Tänan, Aitäh selle küsimuse eest, hea Rene! Ma arvan, et kui me proovime vastata küsimusele, kui palju on neid eelnõusid, mis on opositsiooni algatatud, siis me saame kõige täpsema informatsiooni sellest majast, sest siit lähevad need välja

on aegade jooksul muutunud. Vahel on rohkem toetatud opositsiooni eelnõusid. Ma saan tuua vähemalt enda puhul ühe näite. Kui mina olin opositsioonipoliitik, siis ma algatasin eelnõu

Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Kuidas sa hindad Eesti õigusloome taset või kvaliteeti võrreldes laiemalt Euroopa Liidu teiste riikidega? Või kas seda on üldse võimalik võrrelda või kohane võrrelda? Mulle tundub, et Eestis on päris hästi. Aitäh,

ka Euroopa Liidus, istudes ümmarguse laua taga, vaielda väga sisuliselt. See tähendab seda, et kõik on varasemalt läbi töötatud ja keegi on teinud ettepanekuid, kas toetada, olla neutraalne või vastu seista mingile initsiatiivile. See ei tule ju lihtsalt näpunipsuga, see kõik vajab tööd ja vaeva. Ja ma pean tunnistama, et ma täiesti imestan teinekord nende atašeede üle, kes istuvad Brüsselis töörühmades tunde ja tunde. Meil on kaks atašeed, neid töörühmasid on seal kümneid ja kümneid. Suurtel riikidel on igal pool erinevad inimesed, eks ju. Meil peab üks inimene suutma igal pool ennast kõikidest teemadest

aga mul on millegipärast tunne, et seda olulist normi rikutakse, kohaldatakse valikuliselt. Ma toon näite. Esmaspäeval ma tegin siin saalis 10‑minutilise toetusstreigi õpetajate toetuseks, ja siis

Miks on niimoodi, et valitsus ei pea neid tegema, kuigi normid nõuavad, aga minu puhul keelatakse isegi siis, kui norm lubab? Aitäh

andnud. Rain Epler, palun! Aitäh, hea eesistuja! Härra minister! Ma usun, et ma mõistsin teid õigesti, kui te ütlesite, et teie jaoks oleks puhas õnn ja rõõm see, kui ka opositsiooni eelnõusid menetletaks konstruktiivselt siin saalis. See ongi siis esimene küsimus: kas ma sain teist õigesti aru? Ma loodan, et vastus sellele on jaatav. Ja sellega seoses on mul küsimus, kas ma võin siis ka loota sellele, et teie teete vähemasti endast oleneva, et opositsiooni head eelnõud leiaksid konstruktiivset menetlust. Võib-olla kõige konkreetsem oleks see, et homme ma ise esitan puldist eelnõu, mis püüab aidata kaasa sellele, et me saaksime uurida oma maavarasid, olla kursis sellega, mis meil on, mõistlikumas tempos, see aitab kaasa meie riigi konkurentsivõimele. Kas ka selle konkreetse eelnõu asjus te saate juba täna teha oma fraktsiooni liikmete hulgas tööd, et see leiaks konstruktiivset menetlemist? Aitäh,

Seda, kas homme Reformierakonna saadikud toetavad sinu konkreetset eelnõu, ma ei oska öelda. Aga kindlasti väärib maavarade uurimine tähelepanu. Kas suudetakse seda selles tempos teha, mida te pakute selles eelnõus, või veelgi kiiremini? Ma ei tea selle sisu poolt, aga ma ütlen veel kord: eks see kõik nõuab meie kõigi ühist pingutust, et me saaksime võrdselt

Kas või teie ise, hea eesistuja, olete sel aastal korduvalt siit puldist nii mõnelegi saadikule, sealhulgas minule, kiidu- ja tänusõnu avaldanud heade ettekannete eest ja tervele saalilegi öelnud, et küll meil on olnud hea istung. Nii et selles mõttes ehk te saate härra Laanetile kaasa anda selle mõtte, et see kultuur sellel aastal on olnud siin väga kena ja homme võiks sellest lähtuda ka eelnõudele otsa vaadates. Pigem Jah, tänan! See kultuur on olnud selgelt viisakam sellel aastal, nii et need sõnad on õiged. Ma mõtlesin, et te küsite ka õnnevalemi kohta. Aga õnnevalemi kohta saab lugeda stenogrammist. See oli väga ilus, mida minister ütles, ja see jäi kenasti stenogrammi kirja, nii et kõik saavad seda lugeda. Aga nüüd, head kolleegid, avan läbirääkimised. Isamaa fraktsiooni nimel hea kolleeg Jaanus Karilaid, palun! Volitus on kenasti olemas.

tegema märkusi teistele ministritele, vaid nii, et ikkagi jälg järgi jääks. Ise räägite läbipaistvusest ja sellest, et me peame nügima poliitilist kultuuri ja me peame panustama, aga kui te teete seda anonüümselt ja omavahel või parteiliini pidi, siis me tegelikult selle parema taseme juurde mitte kuidagi ei jõua.

Parlamendi rollist ja sellest kitsendamisest on räägitud pikki aastaid. Justiitsminister Kalle Laanet, kes on olnud ka Riigikogu juhatuses, on samuti sellele osundanud, et parlamendil on küll õigused, aga ei ole pädevust tulla välja terviktekstidega olukorras, kus ministeeriumidel on sadu ametnikke ja palgatase on 2–2,5 korda kõrgem. Oleme rääkinud sellest tõesti pikki aastaid, et me peame parlamendile pädevust juurde looma.

Kas või ametis oleva peaministri lause, et me teatud teemadest ühiskonnas ei tahtnud rääkida, kuna me ei tahtnud tegelikult oma toetust kaotada. Ehk me valetasime. Me valetasime sellepärast, et saada suurem toetus, suurem esindatus parlamendis. Selle pärast ongi meil parlamentaarne kriis, sest üks erakond tunneb, et ilma temata tegelikult ühtegi teist koalitsiooni teha ei saa.

Lugupeetud juhataja! Kolleegid! Lugupeetud minister! "Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030" võeti siin saalis otsusena vastu 12. novembril 2020. aastal. Täpsuse mõttes lisan, et sellest dokumendist sai järg varem kehtinud sarnasele otsusele "Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018". Mida see otsus reaalelus tähendab? Nagu me siin kõik hästi teame, eks ole, on see pikaajaline visioon, millest õigusloomes lähtuvad nii valitsus kui ka Riigikogu. Hea õigusloome põhimõtteid järgides on võimalik tagada Eesti Vabariigi põhiseadusest lähtuv õiguskord. See tähendab omakorda, et kui sekkumine ei ole põhiseadusest tulenevalt nõutav, sekkub riik nii vähe kui võimalik.Põhimõtteid, mis seda visiooni toetavad, on mitu. Toon isikliku eelistuse järgi välja paar. Näiteks seati sihiks, et aasta-aastalt väheneb õigusloome regulatiivne koormus tuntavalt: "Õigusliku reguleerimisega probleemide lahendamine on viimane abinõu, enne seda kaalutakse teisi võimalusi. Lahenduste väljapakkumisel hoidutakse ülereguleerimisest ja liigsest kiirustamisest." Või teine näide: "Õiguskord aitab tagada Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet, inimeste heaolu ja ühiskonna turvalisust ning riik pakub selleks uuenduslikke lahendusi. Elukeskkonda kujundav õigusraamistik tagab üldiste huvide kaitse, kahandamata inimeste endi vastutust ja vabadusi ning piiramata ülemäära kaalutlusõigust, omandit ja ettevõtlust." Need olid väljavõtted visioonidokumendist.Minister Kalle Laanet tegi juba ülevaate sellest, kuidas me 2022. aastal neid hea õigusloome põhimõtteid järgisime, ja ettekandega kaasnev infomaterjal on väga põhjalik. Nagu suurem osa parlamendiliikmeid, ei ole ka mina erialalt jurist – ei peagi olema –, aga just seepärast kõnetavad mind mõned teemad rohkem. Selleks on hea õigusloome põhimõte, mille kohaselt ei algatata uusi eelnõusid kergekäeliselt ja nende vajalikkus peab olema põhjendatud. Väga lihtsalt öeldes: enne peab olema selgelt sõnastatud probleem ning uue regulatsiooni või regulatsiooni muutmise vajalikkus,

Ma jagan täna kõlanud hinnangut, et eelnõude seletuskirjade kvaliteet järjest paraneb – see oli materjalides kirjas –, aga mõistan ka seda, et seaduseelnõude seletuskirjad ei muutu kunagi liiga lihtsaks lektüüriks.Hea on teada ja nendest materjalidest lugeda, et on hakatud rohkem tähelepanu pöörama järelhindamisele: kas seadus ikka täitis oma eesmärki või muutus pigem asjaks iseeneses? Näiteks mainis minister, et 2022. aastal kavandati – see on samuti infomaterjalides kirjas – järelhindamist kolme kooskõlastamisele esitatud eelnõu kohta. Ma saan aru, et see number peab kasvama ja küllap ta ka reaalselt kasvab tulevikus.Aga teine teema on uute seaduseelnõude põhiseaduspärasus. Nagu me teada saime ja kuuleme ka ministrilt, on seaduseelnõude põhiseaduspärasuse hindamine alles poolel teel. Küllap aitab sel teel edasi liikuda soovitus, mis kõlas õiguspoliitika põhialuste arutelul õiguskomisjonis, kus Justiitsministeeriumi esindaja tõdes, et ülikoolides peab rohkem tähelepanu pöörama põhiseaduspärasuse analüüsi praktiseerimisele. 2022. aasta kohta toodi välja, et oli kolm seaduseelnõu, millele tehtud põhiseaduspärasuse analüüsi saab hinnata täiuslikuks. Vähemalt on hea eeskuju olemas, et seda arvu tulevikus kasvatada. 2022. aasta seaduseelnõude põhiseaduspärasuse analüüsi kohta on olemas ka ekspertarvamus ja selles öeldakse, et saab palju paremini. Allar Jõks ja Carri Ginter võtavad selle lühidalt kokku, öeldes, et aeg on võtta põhiseadust tõsiselt.Kas Jaa, palun! Üks minut juurde. Jaa, palun! Üks minut juurde. Aitäh! Võib-olla tasub siiski uurida ka põhjusi, miks põhiseaduspärasuse analüüside osa seletuskirjades on pigem tagasihoidlik. Seni seda uuritud ei ole. Vast saavad mõned tuleviku tudengid siit idee oma uuringuteks.Üks on kindel: alati saab paremaks minna, kui asjaga seotud inimesed on targemad. Sellepärast on tore kuulda, et Justiitsministeerium koostöös Tartu Ülikooliga korraldas õigusloome juristidele põhiseaduspärasuse analüüsi koostamise oskuste toetamiseks eraldi koolituse. Ma saan aru, et harimine sel teemal jätkub. Ja ise loodan, et mõni koolitus laieneb edaspidi ka asjast huvitatud parlamendiliikmetele.Tagasivaade toimunule on tähtis kahes plaanis: me saame teada, kas meie eesmärgid teostuvad reaalselt, aga meil on ka võimalus vigadest õppida. Nagu öeldakse, lõplik täiuslikkus või perfektsus ei ole saavutatav, kuid selle poole püüeldes saab kogu aeg asju paremaks teha. Nii et järgmine kord juba 2023. aasta kokkuvõte.Ja lõpetuseks üks lüüriline kõrvalepõige. Et tajuda, kui pikk tee on inimkonna seadusloomel selja taga, tasub vahel meenutada kuuenda klassi ajalooteadmist, pea 4000 aastat tagasi valitsenud kuningas Hammurapi väikest seadustekogu ja selle paari pügalat. Seal oli kirjas niimoodi: kui keegi raiub kellegi aiast puu peremehe loata, peab ta maksma pool miini hõbedat, see on 240 grammi hõbedat. Või teine: kui keegi võtab endale naise, kuid ei tee lepingut, siis pole see naine tema naine. Aga tol ajal veel demokraatiat ei olnud. Jõudu meile kõigile targa õigusloomepoliitika edendamisel! Aitäh! Suur tänu, auväärt kolleeg! Eesti 200 fraktsiooni nimel Hendrik Johannes Terras, palun! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Head kolleegid! Tänan eelkõnelejaid väga heade mõtete eest, millest paljudega ma ka nõustun.Eesti 200 kui liberaalse, eestimeelse ja uuendusmeelse erakonna jaoks on väga oluline, et Eesti õiguspoliitika ühelt poolt kaitseks inimeste vabadusi ja teiselt poolt aitaks meie majandusel kasvada. Riigikogu liikmetena osaleme meiegi seaduste ettevalmistamises, mis pole jäänud kellelegi märkamata. Näiteks automaks eelnõu väljatöötamiskavatsus on olnud avalik, selle muutmine on olnud avalik, isegi koalitsiooni arutelud selle üle on olnud avalikud. Uskuge, kuni veel käivad suured avalikud arutelud eelnõude Riigikogu-eelses etapis, senimaani saame olla kindlad õiguspoliitika ühes kõige tähtsamas asjas, mida rõhutas ka justiitsminister: võimalikult laiapindses kaasatuses.Kas me aga Riigikogu liikmetena oskame seda alati hästi kasutada? Kas meie roll õigusloomes on täidetud nii hästi kui võimalik? Saadikud käisid õigust saamas ka Riigikohtus. Ka täna on istungi päevakorras 22 kevadel algatatud eelnõu, millest 11 suurendavad isikliku sõiduauto hüvitise maksuvaba piirmäära, ja homme arutame täie tõsidusega lennukikütuse koostist. See ei ole hea õigusloome.Läheme suurte ja oluliste asjade juurde tagasi. Samal ajal ütleb põhialuste dokument, et õigusloome peab olema piisavalt paindlik, et riik saaks tõhusalt reageerida ühiskonnaelus või väliskeskkonnas toimuvatele muutustele. Samas peab see olema piisavalt ettenähtav ja stabiilne, et säilitada ja suurendada inimeste usaldust riigi tegevuste vastu. Nende kahe vastandliku põhimõtte tasakaalustamiseks peab olema tarkust, järjepidevust ja vahel ka jonni. Aga need põhimõtted on olulised Eesti 200 jaoks oluliste eesmärkide täitmiseks, et inimestel oleks vähem lolli tööd vaja teha, et vähendada bürokraatiat, et kõiksugu norme oleks nii vähe kui hädapärast tarvilik ja et see kõik oleks moodsalt, efektiivselt ja kaasaegselt korraldatud.Suur osa meie õigusloomest on seotud Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisega. Liikmesriikide armastus Euroopa Liidu vastu on muutlik. Me näeme, et see ei ole püsiv, vaid see kasvab või kahaneb. Eestis see õnneks pigem kasvab kui kahaneb. Seda arvestades saame ainult tunda kurbust, et me ise ei täida siinse õigusloome praktika juures Ursula von der Leyeni sõnastatud eesmärki: vähendada Euroopas bürokraatiat 25%. Samas tunnevad Eestis tegutsevad juristid ja advokaadid kindlasti head meelt, sest Riigikogu tegeleb suure osa tööajast kas protseduuriliste küsimuste või võrdlemisi mõjuta õigusaktide menetlemisega. Selle tagajärg on nende vaates ka stabiilne õiguskeskkond. Ilmselt on ka sellel kellegi jaoks üldiselt ebastabiilsel ajal mingisugune väärtus.Küll on ka stabiilsust, mille suhtes ma pole nii mõistev. Kindlasti olete nõus Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Liisa-Ly Pakosta kriitikaga ametnike kalduvusele laiendada Euroopa seadusi üle võttes nende mõjuala ja karmistada nende antud nõudeid.

läbi mõtlema selle, kas see on Eesti riigi jaoks vajalik ja kas see üldse annab midagi juurde või on see tühine määrus meie jaoks.Tuues eeskujuks mootorsõidukimaksu ülikeerulise avaliku arutelu eelnõu väljatöötamiskavatsuse väljatöötamise järel ja enne saamist eelnõuks saan ma ainult nõustuda Liisa-Ly Pakosta hinnanguga, et Euroopast pärinevale vähegi uute mõtete lisamine peaks läbima väljatöötamiskavatsuse, kus kaalutakse läbi erinevad alternatiivid sama eesmärgi saavutamiseks ja toimub laiem ühiskondlik arutelu. Alles seejärel valitakse välja inimesi kõige vähem riivav ja sedagi ainult siis, kui uue probleemi lahendamisel on üldse seadusandlikku lahendust tarvis. Nagu proua Tiidus just viitas, alati ei pruugi olla uut regulatsiooni vaja, selle peab kindlasti enne See on vajalik, sest alles siis saab teha otsuse, milles esiteks saab olla kindel, et see on üldsusele vältimatult vajalik, ning seejärel valida välja, mis kõige vähem riivab ja koormab.Eesti 200 on liberaalne ja avatud erakond. Me oleme seda meelt, et regulatsioonid ja õigusloome peavad teenima ennekõike inimesi ja ühiskonda, mitte vastupidi. Reguleerima peab nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vaja. Samas peavad seadused võimaldama muutusi. Eesti 200 plaan on tänavu viia ellu noorte valimisõiguse vanusepiiri langetamine Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel. Seadused peavad võimaldama Eestis mobiiltelefoniga hääletada ning peab olema ka võimalus näidata enda dokumenti m‑riigi rakendusest, sest see on tulevik, mille suunas me liigume. Tänan heade mõtete ja asjaliku mõttevahetuse eest! Suur tänu, hea kolleeg, ka omalt poolt sinna panustamast! EKRE fraktsiooni nimel Varro Vooglaid, palun!

Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Rääkida võiks selles teemaderingis päris paljudest probleemidest, aga keskendun sellele, mida ise pean peamiseks. Sissejuhatuseks tuleb muidugi ütelda seda, mida on korduvalt juba öeldud, et vastuolu deklareeritud ideaalide ja reaalsuse vahel – kui me räägime sellest, kuidas õigusloomet teostatakse ole mitte lihtsalt detailide tasandil silmatorkav, vaid see on ikkagi põhimõtteline ja karjuv. Vastuolu on väga-väga suur. Ta on isegi sedavõrd suur, et mina küll ütlen, vaadates sellele tervikpildile, et neid ideaale, mis on deklareeritud õigusloome lähtealustena, ei võeta reaalselt tõsiselt. Ei võeta tõsiselt! Ma julgustaksin nii parlamendiliikmeid kui ka neid inimesi, kes kuulavad seda istungit, võtma lahti need kaks dokumenti, millest hea õigusloome peaks lähtuma. Esimene on 2020. aastast pärinev õigusloomepoliitika põhialused, Riigikogu vastav otsus,

No vaadake, mis sinna on kirjutatud ja millised ideaalid on seal deklareeritud, ja siis mõelge selle peale, kui karjuvas vastuolus on reaalsus, mida me

eelnõusid koostades põhiseaduslikkuse analüüs. Ja võtame lahti HÕNTE ehk hea õigusloome normitehnika eeskirja, mis pärineb 2011. aastast.

analüüsitakse eelnõu kooskõla Eesti Vabariigi põhiseaduse, teiste seaduste, Euroopa Liidu õiguse ja Eesti Vabariigi jõustunud välislepingutega." Ehk mitte mingisugust diskretsiooniõigust pole jäetud, on selgesõnaliselt öeldud: kui Vabariigi Valitsus koostab seaduseelnõu, siis seletuskirja kohustuslik osa on analüüs selle kohta, kuivõrd ja kas [üldse] see eelnõu on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega.Ja pole ka üldse raske mõista, kuidas selline kohustuslik norm sinna sisse on saanud ja miks see sinna sisse on saanud, sest kui me vaatame, mida deklareerib Eesti Vabariigi põhiseaduse § 3, milles on sätestatud õigusriigi põhimõte, siis näeme, et see ütleb väga fundamentaalselt ja selgesõnaliselt: Eesti Vabariigis teostatakse riigivõimu üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel! Nii. Vähekenegi ratsionaalselt mõtlev inimene saab aru: selleks, et tagada, et kõik uued seadused, mis vastu võetakse, oleksid kooskõlas põhiseadusega, peab eelnõu eelnõu koostaja – Vabariigi Valitsuse näol – viima läbi analüüsi selle kohta, kas eelnõu on kooskõlas põhiseadusega. Nii. Kõik on selge, arusaadav, loogiline, mõistlik, vajalik.Ja nüüd vaatame, mida on kirjutatud ekspertarvamuses, mis on lisatud sellele aruandele, mida härra minister meile tutvustas. See on kõigile kättesaadav. Te võite sealt tagant võtta selle arvamuse, sinna juurde on see lõppu lisatud väljatrükituna. Ja see on punktis 5, mis kannab pealkirja "Põhiseaduspärasuse analüüside olemasolu on pigem erand kui reegel". Ja selle punkti 5 all on punkt 29, kus on kirjutatud, tsiteerin: "Priit Pikamäe ekspertarvamusest nähtus, et Vabariigi Valitsuse algatatud seaduse eelnõude seletuskirjades puudus väljapakutava regulatsiooni põhiseaduspärasuse analüüs üheksal juhul kümnest." See käib nüüd 2021. aasta kohta. Palun lisaaega kolm minutit. Kolm minutit lisaks. Üheksal juhul kümnest puudus põhiseaduspärasuse analüüs. Noh, kas 2022. aastal oli olukord parem? Põhimõtteliselt mitte. Kohe järgmine lause ütleb: "Samasugune trend ilmnes paraku ka 2022. aastal. Viieteistkümnest eelnõust ainult kahel juhul on seletuskirjas läbi viidud põhiseaduspärasuse analüüs."Ehk

mis on pandud kirja Vabariigi Valitsuse määrusesse: koostada eelnõude väljatöötamisel ka põhiseaduspärasuse analüüs? Ei vaata. Selle üle on isegi võimatu vaielda, kindlasti ei vaata. Ja kui me vaatame edasi, mida selles ekspertarvamuses on kirjutatud, siis … Mul hakkab küll aeg otsa saama, aga ma hea meelega siiski tsiteeriksin, mis siin on kirjutatud. See on peatükk 6, mis on pealkirjastatud "Aeg võtta põhiseadust tõsiselt", kus osutataksegi ka sellele, et tegelikult ei võeta tõsiselt.

kooskõla kohta Eesti Vabariigi põhiseadusega, siis eelviidatud seaduseelnõude seletuskirjades see reeglina ei sisaldunud. Teisisõnu ei ole enamusel juhtudel üldse hinnatud, kas isikute põhiõiguste piiramine on olnud põhjendatud."Hüppan edasi punkti 44: "Käesoleval aastal tähistasime põhiseaduse 30. aastapäeva. Seda enam on kurvastav, et eelnõude põhiseadusega kooskõla peetakse vähetähtsaks. Ei ole teada, kas selle taga on oskuste ja teadmiste või tahte puudus. Kaaluda võiks õigusloomejuristide hulgas anonüümse uuringu koostamist, et välja selgitada, mis või kes

kooskõla kohta põhiseadusega. [Et oleks eraldi peatükk selle kohta eelnõu seletuskirjas – V. V.] Allakirjutanud toetavad ettepanekut. Tuleb nõustuda Priit Pikamäe väitega, et puudub igasugune mõistlik põhjus, miks pidada eelnõu seletuskirja kohustuslike elementide aspektist eelnõu vastavust Euroopa Liidu õigusele olulisemaks kui selle vastavust Eesti Vabariigi põhiseadusele, mis ometi moodustab Eesti riigivõimu teostamise olulisima legitiimse aluse." Mis Mis sa oskad öelda? Saab üksnes nõustuda. Kuidas siis on nii, et eelnõu välja töötades peab olema eraldi peatükk selle kohta, kas see on Euroopa Liidu õigusega kooskõlas, aga ei peeta vajalikuks sinna kirjutada eraldi peatükki selle kohta, kas see on põhiseadusega kooskõlas? Eks see reedab ka ju seda mentaliteeti, mis meil siin riigis valitseb.

Võtkem põhiseadust tõsiselt! Aitäh! Kolm minutit lisaks. Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud justiitsminister! Head kolleegid! Iga uue seaduse väljatöötamisel peab oskama vastata küsimusele, mis probleemi me sellega lahendame, mis kasu see ühiskonnale toob.

ei peaks looma eri seaduste kogumina suuremat kontrolli ühiskonna üle, vaid vastupidi, tegelikult peaks see andma inimestele rohkem õigusi ja seeläbi suuremat vabadust. Seetõttu peaks iga seadus, mis vastu võetakse, olema hoolikalt läbi kaalutud ja vastama küsimusele, kas see on tõesti see koht, kus riigi ja seadusandja sekkumine on vajalik.Kahjuks

Seejuures õigusloomepoliitika üks põhialus on, et see peab olema kaasav, nähtav ja kodanikel peab olema võrdne õigus kaasa rääkida. Ja see on ka väljatöötamiskavatsuse mõte. See oligi see aeg, kus tehakse kindlaks, kas probleem on üldse olemas, millised on erinevad lahendusvariandid, plussid‑miinused, soovitud mõjud, ka võimalikud negatiivsed mõjud, ning selle käigus teavitatakse neid inimesi, keda see puudutama hakkab, kuulatakse ära nende arvamused ja alles siis tehakse kaalutletud otsus, kas riigi sekkumine on vajalik ja kas on vaja algatada seaduseelnõu.Kuid mis meil tegelikult praegu toimub? Seadusi surutakse läbi kiirkorras, ignoreeritakse debatti, ei tehta mõjuanalüüsi, rääkimata väljatöötamiskavatsusest, tullakse välja segaste kobareelnõudega. Ja seda ka selliste küsimuste puhul, mis tegelikult mängivad väga olulist rolli ühiskonnas. Ja mida tavaliselt tuuakse põhjuseks? Mida tuuakse põhjuseks, miks ei tehta väljatöötamiskavatsust või mõjuanalüüsi? Öeldakse: "Aga meil on kiire." Vabandage, kuid mul on küsimus: kuhu täpsemalt meil kiiret on?Vandeadvokaadid Carri Ginter ja Allar Jõks, kes seda ekspertanalüüsi tegid, ütlesid, et mitte mingil juhul ei saa eelnõuga kiirustamist põhjendada sellega, et varasemalt on mingi töö tegemata jäetud või on lihtsalt vajadus valitsusprogrammi ellu viia. Ehk siis, iga kord peaks seletuskirjast selguma, mis on see erakordne eluline vajadus, mis tingib eelnõu vastuvõtmise kiirkorras.

ei saa olla vabanduseks. Sest kust see tähtaeg, 1. jaanuar 2024 üldse tuli? Keegi ei sundinud selleks tähtajaks. See oli lihtsalt valitsuse poliitiline otsus, aga see ei saanud olla põhjuseks, miks kõik need muudatused tehti ilma väljatöötamiskavatsuseta ja ilma mõjuanalüüsita.

Ja teine väga oluline moment, mille tõid eelnevalt välja ka mitmed minu kolleegid, on põhiseaduspärasuse kontroll. 15 eelnõust tõesti ainult kahel juhul oli see läbi viidud. Ja nende eelnõude puhul, millega kaasnesid põhiõiguste intensiivsed riived, puudus reeglina igasugune mõjude analüüs. Jah, tuuakse välja, et oli COVID, oli sõjakriis, oli vaja tõesti võtta vastu operatiivseid otsuseid. Aga siiski, kas me tohime isegi sellistel juhtudel

Kahjuks on nende hulk väga suur. Tegelikult enamik eelnõusid, mida me siin menetleme, ongi ülevõtmised, erinevate direktiivide ülevõtmised. Ja mis tuleb välja? Ministeeriumides ei ole seda ressurssi,

kui palju, mis viisil, mis ulatuses me peaksime midagi üle võtma. See on see, mida me täna näeme näiteks vaenukõne seaduse puhul ja vilepuhuja seaduse puhul, varsti me hakkame menetlema haldustrahve. Võetakse lihtsalt direktiiv üle, et see tehtud saaks ja me saaksime trahvidest lahti. Aga selle kohta, kuidas see hakkab

See on selline koht, kus on võimalik ükskõik mis hetkel pidurit tõmmata ükskõik mis seaduseelnõule. Ja mina olen seisukohal, et justiitsminister peakski võtma senisest palju rangema positsiooni kahes asjas:

Kui sellised eeldused pole täidetud, ei tohi eelnõu valitsuses kooskõlastada. Sama käib tegelikult Riigikogu kohta. Riigikogus me ei saa eelnõusid, me ei saa hääletada nende eelnõude poolt, millel ei ole mõjuanalüüsi ega väljatöötamiskavatsust. Sest ise me kunagi selle kohustuse ju valitsusele panime, aastal 2011. Jah, selle peale võib tulla vastuseks: "Aga meie ametnikud ei kanna seda töökoormust välja." Aga siis esitame küsimuse: kas meil on vaja neid seadusi nii suures ulatuses nii kiires tempos järjest vastu võtta? Pole siis vaja imestada, et tekib ülereguleerimine, arusaamatud ja kahetimõistetavad seadused. Ja lõppude lõpuks on selle tõttu meil kohtud koormatud, sest keegi peab ju meie praagi ära lahendama. Ma loodan, et meie siin Riigikogus oleme ka tulevikus õigusloome suhtes kriitilisemad ning et sama teeb justiitsminister, aga ka õiguskantsler ja president pööravad sellele tähelepanu. Mulle meeldib alati näiteks tuua Lennart Meri. Tema oli meie ajaloos see president, kes kõige rohkem kordi jättis seaduse välja kuulutamata. Esimesel ametiajal tegi ta seda 25 korda, teisel ametiajal 16 korda. Riigikohtusse pöördus Lennart Meri kaheksal korral, kusjuures seitsmel korral Riigikohus rahuldas tema taotluse. Muidugi võib öelda, et riik oli alles noor, siis oli vaja kiires korras palju seadusi vastu võtta, aga see tegelikult näitab, et juba siis Lennart Meri sai aru, tähtis ei ole mitte see, et oleks palju seadusi vastu võetud, vaid see, et igal seadusel, mis vastu võetakse, on väga oluline ja pikaajaline mõju ühiskonnale. Meri ta oli valmis lõpuni debateerima, seadusi paremaks kirjutama ja otsima vastuseid riigikohtunikelt. See on täpselt see viis, kuidas meie peame siin oma tööd tegema, kuidas valitsus peab oma tööd tegema.

Seetõttu iga kord, kui meil on järjekordne eelnõu ees … Aeg! … peame esitama küsimuse: kas see seadus muudab meie elu Eestis paremaks? Aitäh!

Palun, Varro Vooglaid! Jaa! Mul on lihtsalt üks selline protseduuriline tähelepanek, et kui siin läheb nende uute pultide väljatöötamiseks ja installeerimiseks, siis tegelikult võiks seal olla ka nii, nagu on sotsiaalmeedias, see nupp, et saadlikepanna. Näiteks selle kõne puhul hea meelega panekslikeja see oleks ekraanilt näha, et näed, sai 50like'i. Väga hea kõne oli! Ma tänan! Ma arvan küll, et seda on raske arvesse võtta. Selleks pead mõnda muud juba olemasolevat, juba kehtivat süsteemi kasutama, aga võib-olla siin saalis läheb see keeruliseks.Aga küll ma pakun võimalust justiitsministrile lõpetuseks omalt poolt mõned sõnad veel öelda. Palun, härra Kalle Laanet! Austatud aseesimees! Head Riigikogu liikmed! Mul on siiralt hea meel selle diskussiooni üle siin, sest eks kõik erakonnad siin saalis, kaasa arvatud Eesti 200, kes on värske tulija, on vähemal või suuremal määral patustanud selle vastu. Minul on selle üle väga hea meel, et me kõik tahame asja paremaks teha.

Riigikogu liikmete Henn Põlluaasa ja Helle‑Moonika Helme algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu 161 esimene lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Helle-Moonika Helme.

Ja head inimesed, kes meid jälgivad ekraanide taga! Ma olen tõesti siin teie ees eelnõuga, millega tahetakse tõsta keeleseaduse rikkumisega seotud trahvimäärasid ja täiendatakse ka olemasolevat seadust uute mõjutusvahenditega. Seaduse eesmärk on tõsta trahvimäärasid, sest me teame, et praktilises elus nii füüsilised kui ka juriidilised isikud tihtipeale ei täida keeleseadust oodatud kvaliteedis.Mis on selle seaduse põhieesmärk? See, et seaduses sätestatud sanktsioon peab olema kõigile, nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele tunnetatav. Ja me teame, et kui tegu on näiteks suure käibega äriühinguga, siis mõnesaja või mõne tuhande euro suurused trahvid ei motiveeri neid kohe kuidagi meie keeleseadust täitma. Ja seetõttu ongi oluline nende trahvide ülemmäärade tõstmine, nii nagu selles seaduseelnõus on, sest hetkel on just suurte ettevõtete karistamise mõju muutunud probleemseks just nende kehtivate väikeste trahvisummade

Ja põhjendus on väga selge: suuremaid äriühinguid ei ole senised trahvimäärad õiguskuulekale käitumisele suunanud, mistõttu tuleks rakendada tõhusamat mõjutusmeedet. Eelnõu ei sisalda uusi, vähetuntud ega võõrkeelseid termineid, see ei ole ka seotud Euroopa Liidu õigusega. Aga tulles tagasi eelmises päevakorrapunktis käsitletu juurde, et see eelnõu vastab kindlasti põhiseaduses sätestatule, sest me teame, et meie põhiseaduses on rahvus, keel ja kultuur eriliselt välja toodud. Ehk meie keele hoidmine ja kaitsmine on nii põhiseaduse mõistes kui ka selle seaduseelnõu mõistes äärmiselt oluline. Eelnõu seadusena vastuvõtmine aitab tagada eesti keele parema kaitse teenindussfääris, äriühingutes, mittetulundusühingutes ja avalikus sektoris mõjutab täiendavate meetmete kehtestamise abil keeleseaduse eirajaid õiguskuulekamale käitumisele. Samas annab see Keeleametile täiendavad võimalused oma ülesannete täitmiseks. Aitäh!

Aga nüüd, keegi kindlasti ei ole selle vastu, et me peame hoidma ja kaitsma oma kultuuriruumi, eesti keelt ja nii edasi. Te

Varro Vooglaid, palun! Suur tänu, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Mulle tundub, et see on üks sellistest eelnõudest, mille taustaks on tunduvalt põhimõttelisem küsimus sellest, kas me võtame oma rahvusriigi ideaali tõsiselt, kas me võtame tõsiselt põhiseaduses sätestatud kohustust, et Eesti riik peab tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimise läbi aegade. Mõtlesin teie kui eelnõu eestkõneleja käest küsida, kas see probleem seondub üksnes nende trahvimääradega, mis on liiga madalad, või on seal taustal ikkagi veel tõsisem probleem sellega, et tegelikult ei püütagi seda seadust enam jõustuda, sellepärast et riigivõimu teostamisel on sisuliselt rahvusriikluse ideest ja ideaalist taganetud. Ehk tõusetus see küsimus ka komisjonis, kui te seda asja seal arutasite. Kas te nägite, et näiteks koalitsioonisaadikute seas on põhimõtteline vastuseis sellele, et muuta tõhusamaks eesti keele staatuse tagamist nende mehhanismide kaudu, mis te ette panete, või on vastuseis pigem nendele väljapakutud trahvimääradele? Või milles probleem siis ikkagi seisneb?

tõepoolest, me oleme olukorras, kus me selle eelnõuga reguleerime keeleseadust, aga samuti me peaksime väga tõsiselt suhtuma paljudesse muudesse teemadesse, näiteks immigratsiooni. Ja

küsimus on selles, et kui me läheme Eesti Vabariigis kusagile poodi, ametiasutusse või ükskõik kuhu, siis kas me saame eestikeelset teenindust,

Tegelikult, kui päris aus olla, siis ega komisjonis, kui me võtame niimoodi fraktsioonideüleselt, ei olnud kellelgi midagi selle vastu, et meil olekski eestikeelne teenindus, et me saaksime seda nõuda. Meil olid seal ka Keeleameti inimesed, kes tõepoolest rääkisid sellest,

Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Ma tsiteerin oma pinginaabrit Ants Froschi. Kui ma küsisin, kas olukord Otepää Maximas on paranenud, siis selle peale ta ütles: "Lootusetu!" Ehk küsimus on suunatud sellele, milline on see olukord kohtadel, miks on nende trahvide tõstmist tegelikult vaja. Mina olen see, kes aeg-ajalt Keeleametile teada annab, kui ma eestikeelset teenindust ei saa, ja nad vastavad ka väga viisakalt, teevad head tööd, aga olen saanud tagasisidet, et midagi ei ole teha, need trahvid ei toimi.

Minu isiklik kogemus on olnud pigem [teistsugune]. See oli küll mõned aastad tagasi, aga kui ma käisin Ida-Virumaal, siis ma ütleksin, et Ida-Virumaal oli isegi mõnes mõttes rohkem eestikeelset teenindust kohata, nagu sa ütlesid, näiteks Otepääl. Seetõttu loomulikult, asjad ongi läinud halvemaks, asjad on käest ära minemas. Just sellepärast ongi vaja neid trahvimäärasid tõsta. See on see, mis siin seaduseelnõu seletuskirjas on väga selgelt öeldud. Kui on näiteks mingisugused needsamad trahvimäärad ja need nõuded, mis meil praegu juba on,

hirmufaktor, et kui sa ikkagi ei täida neid nõudeid, mida riik on sulle pannud, neid ettekirjutusi, siis sa ikkagi pead mõtlema, et kui see trahv tuleb selline, siis sa pead oma äritegevuse kas lõpetama või ümber korraldama, sest niimoodi enam edasi minna ei saa, nagu sa oled siiani harjunud. Sa peadki tegema selliseid ümberkorraldusi, nagu riik sinult nõuab. Tänapäeval on selline hästi tore

Aitäh, austatud juhataja! Head Riigikogu liikmed! Riigikogu kultuurikomisjon arutas eelnõu 161 esmaspäeval, 18. septembril 2023 oma korralisel istungil.

ning täiendatakse seadust uute mõjutusvahenditega.Heljo Pikhof küsis, mille poolest eelnõu erineb juba menetluses olevast samasisulisest eelnõust. Helle-Moonika Helme vastas, et eelnõu erinevus on trahvimäärades. Kätlin Kõverik, kes oli kutsutud komisjoni istungile Haridus- ja Teadusministeeriumist – ta on keelepoliitika osakonna peaekspert ütles, et valitsus ei toeta esitatud eelnõu, kuna eelnõu eesmärk ja selle täitmiseks pakutav lahendus jäävad ebaproportsionaalseks.Signe Kivi küsis, miks on vaja juba menetluses oleva keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (1 SE) kõrvale teist eelnõu ning kas algatajad ei ole plaaninud praegu arutlusel olevat eelnõu tagasi võtta. Helle-Moonika Helme sõnas, et arutab küsimust eelnõu teise algatajaga, aga hetkel midagi lubada ei saa.Kolleeg Liina Kersna sõnul on teema pikalt kultuurikomisjonis jutuks olnud. Mida varem Haridus- ja Teadusministeerium sellekohase eelnõuga välja tuleb, seda parem. Helle-Moonika Helme viitas Vabariigi Valitsuse seisukohas toodud analüüsi ja kaasamise infole ning palus, et komisjon saaks ministeeriumilt eelnõu ettevalmistamise konkreetsema ajaplaani. Kolleeg Tõnis Lukas avaldas lootust, et valitsus tegeleb teemaga laiemalt, ja ütles, et selle põhjendusega otsustati alles hiljuti kultuurikomisjonis teha Riigikogu täiskogule ettepanek lükata tagasi Isamaa fraktsiooni vastav eelnõu eelnõu (20 SE). Haridusministeeriumi ametnik Kätlin Kõverik sõnas, et EKRE fraktsiooni eelmisesse keeleseaduse muutmise seaduse eelnõusse (1 SE) oli tugevalt sisse kirjutatud ärikeeld. Ministeerium püüab analüüsiga edasi liikuda nii kiiresti kui võimalik. Hetkel on küsimus, kas teha seda veel laiemalt, lisades ka murdekeele teema ja nii edasi. Kõverik lisas, et keelenõuete täitmises ei ole täna üldse küsimust, sest kõik juhtumid saavad menetletud, kehtivas seaduses aga puuduvad tähtajad ning need võiksid küll uues seaduses sees olla. Lisaks on vaidluse all platvormitöö küsimus. Kõveriku sõnul on eelnõu valmimise tähtajaks ministeeriumis pandud 2024. aasta kevad, kuid nende soov on liikuda edasi kiiremini. Komisjon võttis vastu ka otsused: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 11. oktoobriks, see otsus oli konsensusega; teha ettepanek eelnõu tagasi lükata,

teile ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 111 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume seda hääletust ette valmistama.

jaatavalt.) Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 119 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. See on Riigikogu liikmete Martin Helme, Kert Kingo ja Leo Kunnase algatatud alkoholi‑, tubaka‑, kütuse‑ ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 111 esimene lugemine. Ja palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Martin Helme.

Ja tasuks kaaluda, äkki ikka toetate häid eelnõusid. Ma olen teie ees alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga, mis on väga lihtne: me tahaksime langetada pliivaba bensiini aktsiisi praeguselt 563 eurolt 359 eurole. See teeks

Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu ning veel 13 alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 19. septembri istungil. Me olime koondanud eri aegadel üle antud eelnõud sellele istungile arutamiseks. Külalisena osales nende punktide arutelu juures Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika valdkonna maksu- ja tollipoliitika osakonna nõunik Lemmi Oro. Neis 13 eelnõus on ettepanekud muuta erinevaid aktsiise. Vabariigi Valitsus ei toetanud neist ühtegi. Komisjonis algataja esindaja tutvustas eelnõusid lühidalt. Talle küsimusi ei olnud. Komisjon tegi järgnevad menetlusotsused kõigi nende eelnõude kohta: võtta täiskogu päevakorda juba 26. septembril. Kuid täiskogu päevakord on olnud ülekoormatud ja nii on need eelnõud liikunud tänasesse päeva.

eelnõu tagasilükkamise ettepanekut, selle poolt olid siinkõneleja, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Aivar Sõerd, Toomas Uibo ning vastu olid Martin Helme, Aivar Kokk, Siim Pohlak ja Kersti Sarapuu, erapooletuid ei olnud. See on minu poolt kõik. Järgmist 12 eelnõu ma tutvustan lühidalt, ma ei hakka ennast kordama. Aitäh teile! Aitäh! Küsimusi teile ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 111 esimesel lugemisel tagasi lükata. Asume seda hääletust ette valmistama. Siinkohal on esmane saalikutsung kaks minutit, aga edaspidi teen ettepaneku – võttes aluseks eelmisel nädalal juurdunud head tava – teha hääletus ilma saalikutsungita, loomulikult eeldusel, kui eelnõu algatajad on nõus. Aga see on praegu öeldud eelinformatsioonina teile.Head

Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 111 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Selle ettepaneku poolt oli 38 Riigikogu liiget, vastu [20], erapooletuid 0. Eelnõu 111 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja.

2023. aastal. Selle eelnõuga muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, et vähendada elanike maksukoormust. Eelnõuga langetataks eriotstarbelise diislikütuse aktsiisi. alandamine aitab kaasa elanike toimetulekule ning ostujõu säilimisele, samamoodi hoiab meie ettevõtete konkurentsivõimet ning vähendab tööpuuduse kasvu. Aitäh! Suur tänu, ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Rahanduskomisjoni nimel, rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann, palun! Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Austatud

Selle ettepaneku poolt oli 38 Riigikogu liiget, vastu [20], erapooletuid 0. Eelnõu 111 on esimesel lugemisel tagasi lükatud ja langeb menetlusest välja. Kuues päevakorrapunkt: Riigikogu liikmete Siim Pohlaku, Martin Helme, Evelin Poolametsa ja Leo Kunnase algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 123 esimene lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Siim Pohlaku. Aitäh, lugupeetud juhataja! Head rahva teenrid! Käesoleva seadusega langetataks kütuseaktsiisi alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 66 lõikes 3 asendatakse arv 563 arvuga 359. Aitäh! Küsimusi teile ei ole. Palun kaasettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu ja otsustas teha ettepaneku see tagasi lükata. Aitäh! Aitäh! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised, sulgen läbirääkimised. Ja asume hääletust ette valmistama.

saada Riigikogu liikmete heakskiitu sellele, et langetada maagaasi aktsiisimäära, tuua see allapoole, et inimestel oleks võimalik kütte [hinda vähendada] ja ettevõtjatel oma majandustegevust parandada. See eelnõu vastab kõikidele Euroopa Liidu määrustele ja on kooskõlas ka Euroopa Liidu aktsiisimäärade

Hea ettekandja, ma tänan selle põhjaliku ülevaate eest. Küsimusi ei ole. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun! Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas ja otsustas teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata.

Head kolleegid! Eelnõu on teie laudade peal. Ei hakka rohkem rääkima kui seda, et selle eelnõuga muudetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust, et vähendada elanike maksukoormust. Eelnõuga langetatakse ka maagaasi aktsiisi. Selle allasurumine aitab kaasa elanike toimetuleku ja ostujõu säilimisele ning hoiab meie ettevõtete konkurentsivõimet ja vähendab tööpuuduse kasvu. Aitäh!

ei ole. Läbirääkimiste soovi ei ole. Alustame hääletamist.

Rahanduskomisjon arutas eelnõu ja otsustas teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Hea ettekandja, ma tänan. Tundub, et komisjonis on olnud põhjalik arutelu. Küsimusi siin ei ole. Aitäh! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Alustame hääletamise ettevalmistamist.

Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas ja otsustas teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata. See on minu poolt kõik. Jah. Ettekanne on kõik. Küsimusi? Ei ole. Aitäh! Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei ole. Läheme hääletamise ettevalmistamise juurde.

alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga. Palun! Aitäh! Eelnõuga langetatakse mootorivedelgaasi aktsiisi. Langetamise eesmärk on vähendada Eesti tarbijatele ja ettevõtetele kõrgetest energiahindadest tingitud ostujõu langust ja ettevõtete konkurentsivõime vähenemist.

Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu ja otsustas teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata. See on minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh! Ka teile küsimusi ei ole. Nüüd küsin, kas läbirääkimiste soovi on. Ei ole. Alustame hääletamise ettevalmistamist.

Tegemist on alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõuga, mille sisuks on vähendada põlevkivikütteõlile kohaldatavat aktsiisimäära. Palun seda eelnõu toetada. Aitäh! Aitäh selle sisulise ettekande eest! Küsimusi ei ole. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun! Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu ja otsustas teha ettepaneku eelnõu tagasi lükata. See on minu poolt kõik. Aitäh! Aitäh ka teile selle põhjaliku ettekande eest! Tundub, et kõik on selge, küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soovi ei ole. Läheme hääletamise ettevalmistamise juurde.

hüvitise maksuvaba piirmäära.Seaduse eesmärk on korrigeerida maksuvaba hüvitise määra nii, et see arvestaks viimastel aastatel aset leidnud kütusehindade kasvu. Need hüvitise määrad on teatavasti aastaid püsinud muutmata ja vajavad korrigeerimist, sest kui hüvitise piirmäära ei suurendata, peavad töötajad kandma töösõitudega seotud kulusid oma palgast, aga selline olukord läheb vastuollu nii tööõiguse kui ka maksuõiguse üldpõhimõtetega ning võib isegi olla vastuolus põhiseadusega. Seda enam, et me teame, viimaste aastate liitinflatsioon on paari aastaga viinud töötaja sissetulekust nagunii 40% ja see inflatsiooni jätkab kasvamist, samuti on kõigil uutel maksudel ja maksutõusudel [teatud] mõju. Et seda ebaõiglust tasandada,

kilomeetri kohta ja 345–435 eurot kuus. Ja 19. septembril rahanduskomisjon kõiki neid eelnõusid koos arutas. Külalisena oli kutsutud finants‑ ja maksupoliitika valdkonna maksu‑ ja tollipoliitika osakonna nõunik Rahandusministeeriumist, Lemmi Oro. Valitsus eelnõu ei toeta ja komisjoni liikmetel küsimusi ei olnud.Samuti võeti 19.

Need kaks menetluslikku otsust tehti konsensuslikult. Hääletus toimus eelnõu tagasilükkamise üle, selle poolt, 5 oli vastu ja erapooletuid ei olnud. Tehti teile ettepanek eelnõu tagasi lükata – nii selle kui ka järgneva kümne

2023. aastal jõustunud redaktsiooni ja suurendataks töötaja isikliku sõiduauto hüvitise maksuvaba piirmäära. See on väga hea eelnõu, see aitaks eraisikutel isikliku sõiduauto hüvitiste puhul vähem koormust kanda. Kutsun toetama. Aitäh! Suur tänu! Küsimusi teile ei ole. Aitäh teile! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun!

arvestades viimastel aastatel aset leidnud kütusehindade kasvu. Eelnõu seadusena vastuvõtmise tulemusel muutub tööga seotud kulude hüvitamine õiglasemaks ning suureneb töötajate netosissetulek.

suurendatakse töötaja isikliku sõiduauto hüvitise maksuvaba piirmäära, mis praegu on 30 senti kilomeetri kohta, see suureneb 45 sendile. See oleks igati õiglane, arvestades seda, kui palju vähem jääb inimestele

Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas seda eelnõu ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. See on kõik. Aitäh! Aitäh! Küsimusi ei ole. Läbirääkimiste soovi? Ei ole. Alustame hääletamise ettevalmistamist.

See on hea eelnõu ja kutsun üles seda toetama. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! Küsimusi ei ole. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun!

Tegemist on Riigikogu liikmete Kalle Grünthali ja Jaak Valge algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga ja see kannab numbrit 179. Palun! Aitäh, hea eesistuja! Head kolleegid! Meie Kalle Grünthaliga proovime selle eelnõuga muuta Eesti töötaja elu õiglasemaks ja tema netosissetulekut suuremaks. Aitäh! Suur tänu selle ettekande eest! Küsimusi ei ole. Ma palun Riigikogu kõnetooli ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun!

Austatud aseesimees! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu ja otsustas teha ettepaneku see tagasi lükata. Aitäh! Küsimusi teile ei ole. Ma tänan teid. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Alustame hääletamise ettevalmistamist.

Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon teeb teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Tohoh! Aga küsimusi teile ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Ei soovita. Alustame hääletamise ettevalmistamist.

Käesoleva eelnõuga muudetakse tulumaksuseadust nii, et muudatuse tulemusena suurendatakse töötaja isikliku sõiduauto hüvitise maksuvaba piirmäära,

Nüüd pakun selle eelnõuga välja, nagu ma ütlesin, hüvitise määraks 42 senti. Äkki te olete nüüd nii lahked ja arvate nagu mina, et see oleks üks õiglane tegu. Nii et kui te nii arvate, siis palun seda eelnõu toetada. Aitäh!

isikliku sõiduauto hüvitise piirmääradest ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Aitäh! Küsimusi teile ei ole. Läbirääkimiste soovi? Ei ole. Alustame hääletamise ettevalmistamist.

Me oleme nüüd heas tempos liikunud ja meil on palju aega. Ma korra mõtlesin, et võib-olla viimases päevakorrapunktis käsitleks teemat pikemalt. Aga ma näen teie nägudelt, et hea tempo on ikkagi meeldima hakanud, nii et läheme tempokalt edasi. Kutsun teid üles: leidke endas jõudu toetada eelnõu, millega tõstame isikliku auto kasutamise maksuvaba piirmäära. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! Teile küsimusi ei ole. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandjaks rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun! Austatud juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas ka seda võimalikku piirmäärade varianti ja otsustas teha teile ettepaneku eelnõu tagasi lükata. Aitäh! Ettekandja, ma tänan ka teid. Teile küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Läbirääkimisi avada ei soovita. Enne, kui läheme lõpphääletuse juurde, ma tänan teid kõiki, head ametikaaslased, hea koostöö eest. Eraldi soovin tänada ka selle eest, et logistiliselt on meid palju kaasa aidanud Anti Haugas, kes pole protestinud, et Annely Akkermann siin tema kohta sageli kasutab. Alustame hääletamise ettevalmistamist.